Prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 605 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili.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 informatizaciju i medije, njihova ste izvješća primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra gospodarstva gospodin Alen Leverić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažene zastupnice i zastupnici. S obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave propisao prestanak rada s Državnim inspektoratom te da će nadležni inspektori Ministarstva financija obavljati inspekcijske poslove nad provedbom odredba Zakona o elektroničkoj trgovini bilo je potrebno u tom dijelu izvršiti samu izmjenu kako bi se zakonski uvjeti za provođenje inspekcijskog nadzora na vrijeme bili osigurani odnosno kako bi se omogućilo osiguranje kontinuiteta obavljanja predmetne djelatnosti. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika prijavljen kolega Kajin nije prisutan. Klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Dubravko Bilić. Uvažena potpredsjednice, gospodine zamjeniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja neću ponoviti ovaj uvodni dio koji je zamjenik ministra obrazložio zašto se ide u promjenu ovoga zakona, samo ću kratko reći da će SDP podržati ovu promjenu. Međutim ovo je dobra prigoda da progovorimo o elektroničkoj trgovini kao pojmu, a istovremeno i o zaštiti osobnih podataka kao o bitnom elementu i segmentu elektroničke trgovine. Elektronička trgovina zapravo ima dva ta aspekta, ekonomski koji je bitan za svako društvo pogotovo u vremenu koje dolazi, ali istovremeno ne manje važan je i aspekt sigurnosti e-potrošača koji kupuju u sustavu e-trgovina odnosno u e-dućanima da ih tako nazovemo. Različite statistike se mogu pronaći o tome koliko ljudi danas koristi elektroničku trgovinu. Podaci su zaista iznenađujući, međutim otprilike se može naglasiti da sve veći broj korisnika uživa u blagodatima elektroničke trgovine. Prema nekim statistikama 23% potrošača u Hrvatskoj koristi ove načine kupovanja, dok je u Europi to nešto više. Neke statistike kažu da je oko 30, neke da je 45 međutim činjenica je da prednjače u ovom sustavu građani SAD-a i dijela i dijela Azije. Ono što je možda najbitnije napomenuti da 90% korisnika interneta u određenom je trenutku spremno koristiti sustav e-trgovine i to je zapravo bitan pokazatelj koji može generirati i ovaj gospodarski rast odnosno samu trgovinu. Ali da bi se to ostvarilo moraju biti omogućene i određene pretpostavke. Po nekim statistikama u Hrvatskoj se za sada još uvijek najviše kupuju knjige, odjeća, putne karte, elektronika, a u zadnje vrijeme se razvija i kupovanje špeceraja putem e-trgovina što je jedna od novosti koju svakako treba podržati. Koliko elektronička trgovina uzela maha pogotovo u SAD govore i činjenice da se veliki trgovački lanci nalaze u sve većim problemima i postoji trend u Americi i zatvaranja tih trgovačkih lanaca upravo dijelom i zbog ovog razloga sve jačega rasta Očekuje se prema nekim procjenama da bi u 2013.promet u e-trgovini mogao biti 950 milijardi dolara. Neki procjenjuju da je to i puno više, ali brojke su u svakom slučaju značajne i velike. Međutim postoje i određene zapreke koje ljude sprječavaju da tako kažem pristupanju e-trgovini, prije svega to je povjerenje, odnosno nepovjerenje koje postoji još uvijek u obradu osobnih podataka putem interneta a tu su i moguće prevare, dostave, teža utuživost ukoliko se nešto od lošega u tome sustavu desi ali to su sve stvari koje se vremenom moraju mijenjati. Ja bih se samo ukratko osvrnuo zapravo što je elektronička trgovina jer to je jedan veoma širok pojam i odnosi se na široku paletu djelatnosti. E-trgovinom se u svom punom značenju zapravo današnje doba i pogotovo vremenu koje dolazi predstavlja vitalnu komponentu cjelokupnog ekonomskog sustava i zato je ovo važan segment ekonomije. Elektroničku trgovinu se definira kao proces kupnje, prodaje ili razmjene proizvoda, usluga ili informacija putem javno dostupne računalne mreže, interneta a nudi veliko smanjenje troškova i vremena transakcija. To je klasična definicija koja govori zapravo o tome što bi to trebalo biti. A elektronička trgovina u užem smislu definira se kao digitalno obavljanje kupnje i prodaje te s njima povezan prijenos proizvoda, usluga, informacija i novaca putem računalne mreže. Sam razvoj e-trgovine naravno vezan je i uz razvoj interneta i on počinje značajnije u '80.-tim godinama prošloga stoljeća ali tek razvijanjem TCP, IP protokola, FTP sustava i naravno u punoj mjeri razvoja interneta '90.-tih godina, uvođenjem ovih grafičkih sučelja polako počinje rasti i važnost ove e-trgovine, odnosno internetske trgovine. Od tek krajem, znači krajem prošloga tisućljeća zapravo nastaje prava poplava tih poslovnih modela koji onda razvijaju trgovinu u današnjem smjeru. Važno je naglasiti da je kupac elektronski koji je najčešće putem interneta spojen na sustav prodavatelja i transakcija se izvršava direktno, elektronskim putem u realnom vremenu. Dakle tu nema nekih velikih razlika sa klasičnom kupnjom u dućanu jer se sve odvija u realnom vremenu međutim odvija se u jednom da tako kažem virtualnom svijetu. Prema svim navedenim pokazateljima već sam napomenuo ranije sve ide zapravo u prilog razvoju e-trgovine. I za očekivati je da vrijednosti zapravo rastu iz godine, od ostvarenih dobiti prometa rastu iz godine u godinu. Budući da se većina aplikacija elektroničke trgovine odvija putem internetskih ništa, dostupnost interneta i njegova cijena, i brzina veze imaju direktan utjecaj na primjenu elektroničke trgovine u svijetu i kod nas. Tako da valja naglasiti da u cijelom procesu kojeg smo nazvali e-trgovina možda najveću ulogu ima i sama država. Ona ima mogućnost poticanja razvoja novih tehnologija i njene primjene u realnom vremenu i prostoru poput stvaranja uvjeta širokopojasnog interneta, dostupnosti, brzoga interneta svim građanima, ne samo Hrvatske nego i Europe i svijeta i tu postoji ogroman, ogroman prostor za rast. Same države svojim utjecajem mogu potaknuti ostvarivanje tehničkih, organizacijskih, zakonskih, infrastrukturnih, sigurnosnih, financijskih pretpostavki za sveobuhvatno uvođenje interneta u svakodnevni rad i život građana te na taj način omogućiti rast i razvoj svih segmenata društva. Ono što se i u Hrvatskoj radi to je ta digitalna agenda koja će omogućiti spajanje velikih resursa koje Hrvatska posjeduje u različitim sustavima svjetlovoda dakle i u sustavu dalekovoda i u sustavu Hrvatskih željeznica, autocesta, to sve treba objediniti i dopustiti zapravo našim građanima da ostvare mogućnost korištenja širokopojasnog interneta u svakodnevnom životu, to nije samo televizija, to nisu znači te televizijske platforme nego je to prije svega omogućavanje internetske trgovine. Nedavno smo raspravljali i o ovoj digitalnoj agendi Europe i zapravo Europa, to je činjenica, još uvijek malo kasni za Amerikom u određenim segmentima jer Zakon o zaštiti osobnih podataka i svi drugi zakonski okviri koji uređuju elektroničku trgovinu u Europi su dosta strogi, dosta rigorozni. Upravo je u postupku i izmjena zakona o zaštiti osobnih podataka ali ona se neće desiti do sredine 2016. i tek onda će se zapravo steći pravi uvjeti da bi e-trgovina mogla zaživjeti onako kako treba. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Dubravko sigurno da se svi prilagođavamo novom vremenu ali isto tako i elektroničkoj trgovini. No, bitne su upravo ovlasti koje može na tržištu prodavati robu putem elektroničke trgovine, to je ono što treba definirati i pravila ponašanja. Jer često se upravo događaju situacije u toj realnoj trgovini da se roba i plati pa roba nikada ne dođe. Često smo svjedoci i po medijima da je bilo takvih prijevara u Republici Hrvatskoj i upravo se treba fokusirati na ta ograničenja tko može trgovati i zašto. Ja se sjećam prije nekoliko godina kada smo htjeli burzu poljoprivrednih roba recimo realizirati u Hrvatskoj onda je Šuker rekao treba nam jamstveni fond. Jasno da postoje terminski ugovori itd., elektronički vid plaćanja ali to je nešto drugo ali isto važno za naše proizvođače burze poljoprivrednih roba. Ali puno važnije

glavnih razloga zašto se e-trgovina ne koristi u onolikoj mjeri koliko bi se mogla koristiti jer još uvijek postoji strah kod korisnika da će im se zloupotrijebiti kartica, da će im se zloupotrijebiti podaci, da će im kasnije netko drugi skinuti novce s računa, da tu robu koju su i naručili neće moći dobiti, a ako ju i ne dobiju da će jako teško utužiti zapravo onoga tko je kriv u cijelome tome procesu. Sve su to problemi s kojima s kojima se susrećemo ne samo tu u Hrvatskoj nego i drugdje u Europi jer činjenica je da postoji jako puno onih koji su u ovome sustavu skloni prevari. Međutim i Agencija za zaštitu osobnih podataka, evo sada i Ministarstvo financija plus plus još drugi, znači i HAKOM se bavi isto tako regulacijom ovoga dijela tržišta, će se stvoriti preduvjeti da se elektronička trgovina u Hrvatskoj ipak malo više koristi. Ono što je važno napomenuti, da svi mi u elektroničkoj trgovini možemo istovremeno biti i kupci, ali i prodavatelji i to je velika prednost ovoga sustava i evo svjedoci smo da i u Hrvatskoj postoji jako veliki broj online dućana, odnosno e-dućana i sve više ih je. I ja se nadam da će i kroz kvalitetan njihov rad rasti i povjerenje hrvatskih građana u korištenje ovoga načina kupovanja. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Đuro Popijač.

što se sve tu događa, što su rizici, što su eventualno i nekakve moguće mjere za smanjenje tih rizika. No međutim, ovdje imamo prijedlog izmjena i dopuna Zakona o elektroničkoj trgovini koji govori samo o jednoj jedinoj izmjeni, a to je posljedica zapravo ukidanja Državnog inspektorata koja se dogodila prije dva mjeseca bitno je tu reći samo nekoliko riječi. Puno smo o tome raspravljali i po drugim temama, ali je evo zapravo čudno i nevjerojatno da još uvijek nam dolaze zakoni koji iznalaze područja koja nisu još razriješena zbog ukidanja inspektorata i te praznine koja se sad pojavila. Vidimo da po ministarstvima to pokušavaju istraživati. Kako koji naiđe, tako se dogodi nekakva nova i nova izmjena koja onda ide regulirati nadležnosti koje su nestale ukidanjem Državnog inspektorata. u ova tri zakona koja su danas na dnevnom redu uglavnom se sve to do sada što je obavljao Državni inspektorat i inspektori nadležnog ministarstva, dakle ministarstva kojega, tko je bio ranije nadležan ne znamo, ali sad znamo da će po pitanju ovog zakona nadležnost imati nadležni inspektori Ministarstva financija. I u onom prethodnom zakonu smo imali isto tako definiciju da nadležnosti preuzimaju nadležni inspektori Ministarstva financija. Tada sam komentirao da zapravo ne znamo u tom sad novom i stalno rastućem mega Ministarstvu financija koji će to biti nadležni inspektori. Koliko je meni poznato, tamo postoje četiri inspekcijske službe: carinska služba, porezni nadzor, Financijski inspektora, proračunski nadzor i nismo vidjeli, a možda evo to postoji, dakle nekakvu uredbu o unutrašnjem ustrojstvu Ministarstva financija koji sada nadolazeće nadležnosti o inspekcijama razvrstava u jednom od ta četiri ili će se možda dogovoriti nekakvo novo organizacijsko rješenje gdje će se nekakva nova nad inspekcija pojavljivati u Ministarstvu financija za sve živo i mrtvo. ne znam, naravno da je bilo potrebno pronaći mjesto sad gdje bi se sve ono što dolazi, a što se u prvom mahu nije očigledno uočilo, gdje će se sad po Ministarstvu financija određene nadležnosti i prenadležnosti usmjeravati, koji će to inspektori raditi, koje to službe unutar ove četiri ili neke nove i zašto se, evo vidimo i to smo upozoravali, zašto se sad sve to skupa toliko zakompliciralo, a kako funkcionira i ne funkcionira na terenu to evo možemo svi ocjenjivati, naročito oni kojih se te inspekcije tiču. Druga stvar je isto pitanje na koji način te nadležne inspekcije unutar Ministarstva financija sada funkcioniraju, obzirom da znamo da je gospodin koji je bio apsolutni vladar i car inspekcijskih službi u Ministarstvu financija, gospodin Šegon da je razriješen, imenovan novi ne znam, ne sjećam se da sam taj podatak negdje uočio. Tko upravlja time, tko organizira i kojim dijelom i tko će na kraju krajeva ovo provoditi. sasvim sigurno nije tema za kolege koji ovdje sjede iz Ministarstva gospodarstva, ali tema za Vladu sasvim sigurno je, ali i za Šegonovog šefa gospodina Linića, što se to sad u ministarstvu događa u ovom području i nadležnosti inspektorskih službi, a da ne govorimo o samim predstečajnim nagodbama i što se sve skupa događalo, dovoljno smo ovih dana govorili. Dakle nema dileme, zakon treba podržati jer on razrješava ovo kaotično stanje u svakom od ovih segmenata, ali evo ponavljamo razloge i svu kaotičnost stanja koje je nastupilo nakon ukidanja Državnog inspektorata. Hvala lijepo. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine Leverić sa suradnicima. Danas je u modi reklo bi se, kako se kaže to dobro u materijalu s obzirom da upotrebljavaju engleske riječi in e-trgovina. Sve je veći broj onih koji se njome služe s obzirom na sve veći broj onih koji se koriste internetom i računalima kojih je i u prodaji sve više. No sve je veći broj i onih koji su prevareni putem upravo e-trgovine. I slušamo, da kažem žalbe, žalopojke onih koji su prevareni putem narudžbi putem e-trgovine. Koji Koji su rizici trgovanja putem, ovim internetskim da kažem putem kako to drugim riječima se kaže ili e-trgovina. Prvo što vam na tim stranicama imate firme koje zapravo i ne postoje ili pak nemaju dovoljan bonitet ili pak ne oglašavaju odgovornu osobu ni njegov telefon ili njegov mail kojemu bi se moglo obratiti ukoliko nisu ispunjeni uvjeti koji su postavljeni na stranicama te firme putem e oglašavanja. Drugo isporuka. Dakle, dolazi do prevara prilikom isporuke robe koja je naručena. Dakle, naručite jedno, a dođe vam drugo. Ako ta nema dovoljnu kvalitetu i bonitet kao poslovni subjekt onda imate problema sa žalbom na takav način poslovanja. Treće, obično se deklarira da je isporuka robe u roku od 15, recimo 15 dana, 10 dana. Nakon toga vam stiže roba za 4 mjeseca onu koju ste naručili. Dakle, to je novi način, novi vid prevare. I četvrto, onaj najvažniji to je način plaćanja. Vrlo rijetko kada imate e trgovca imate način plaćanja pouzećem, nego vam traži unaprijed broj American kartice kojom se on može čim vi nju dostavite on vam skine sa računa. A onda imate problema i sa kvalitetom robe i sa isporukom robe, ali novci su vam skinuti sa Americana ili bilo koje druge kartice koju posjedujete da ne reklamiram American karticu. I što ćete učiniti? Da, postoji inspekcija. Evo i sad će biti ona odvojena od Državnog inspektorata u posebnu inspektorat u Ministarstvu financija i to je posao dakle te inspekcije da utvrdi nepravilnosti, prijevare putem ove e trgovine. Ja se nadam da će i ovaj zakonski prijedlog s obzirom na većinu u Saboru petkom biti kao i onih 18 drugih zakonskih prijedloga kojim je Državni inspektorat razbijen na koliko 18 manjih inspektorata i da neću morati brojiti zastupnike na ovoj strani od 76 kao kao što je bilo prošli puta kada ih je nedostajalo i bilo samo 75. Možda će u petak ipak biti onih, njih 76 da izglasaju ovaj zakon bez obzira što smo ukupno bili protiv toga da se Državni inspektorat razbija na ovako sitnije organizacijske oblike a poglavito zbog toga što je on u nadležnosti ministarstava ministarstava raznih, pa ovaj puta ova inspekcija dakle koja se odnosi na e-trgovinu da bude pod ingerencijom ministra financija. Dakle, e-trgovina da zaključim ima sve više maha, uzima sve više maha u način trgovanja, ali su i prijevare čini mi se puno veće i u puno većem obimu. pomalo iz stida ne žele ni izreći način na koji su ih prevarili putem ove e-trgovine jer se zaista smatraju da su u nekakvom da je njihovo povjerenje i da je njihovo znanje, internetsko i svako ostalo izigrano pa šute o tome. Neće ni reći, ni izreći da su putem e-trgovine prevareni. Nadajmo se i poželimo dobru sreću e-inspekciji u svezi e-trgovine pod nadležnosti Ministarstva financija, a mi s obzirom da smatramo kao klub da je bilo nepotrebno razbijanje Državnog inspektorata nećemo biti za ovaj za ovaj zakon. trgovina, ja bih čak rekla i preko kontinentalna. Dakle, kad gledate naše potrošače mahom se naručuje bilo iz Amerike odnosno iz Kine. Dakle, ovo što je u razini EU između država EU to je još i regulirano i ima određenih instrumenata zaštite. Ovo sve ostalo što je zapravo kod nas na žalost još uvijek najveći dio trgovine vi ne možete regulirati našim domaćim zakonodavstvom i tu postoji jedna druga vrsta preventive u zaštiti potrošača nego što su to inspekcijske službe. Dakle, tu se prvenstveno radi o samoj edukaciji potrošača itd. Tu inspekcija o ovom što ste govorili šta ako ne dođe roba koja je naručena itd. ili je ona bitno drugačije kvalitete. Mislim tu nema pomoći od nikakve nacionalne inspekcije, pa onda niti ove. Ima pomoći drugih vrsta. No međutim, važno je reći da ovaj dio elektroničke trgovine treba razvijati u Hrvatskoj, da svaka vrsta javne rasprave, javnog govora koji ide sa izrazitim skepticizmom prema elektroničkoj trgovini ne čini prvenstveno dobro niti potrošačima, ali niti hrvatskom gospodarstvu jer se radi o dijelu trgovine koji zapravo ima najmanji dio onog jednog manipulativnog troška ili ne znam kako se to više stručno zove i od kojeg mogu profitirati i proizvođači, ali i potrošači. Dakle, ja ne bih voljela da o tome širimo skepsu. To je nešto što treba podupirati, što treba razvijati, treba razvijati zaštitne mehanizme, ali prvenstveno edukaciju potrošača. Tu vrlo malo mogu činiti inspekcijske službe obzirom na sav prekogranični karakter elektroničke trgovine. Zahvaljujem.

jedinstveno područje, jedinstveno tržište. Dakle, vas može prevariti i Kinezi i Francuzi. Dakle, Internet je široko pojasni, da ne kažemo sveobuhvatan. Imate internetsko oglašavanje, na internetsko oglašavanje vi se sa svojim laptopom možete ući na bilo koje internetsko oglašavanje. E to je e-trgovina, nije to europska trgovina. To nije e-trgovina europska trgovina nego svjetska, opće svjetska trgovina i da se ne bi dogodilo kao što se mnogima dogodilo da su umjesto mobitela dobili ciglu u paketu jel, dakle umjesto mobitela kojega ste skupo platili ga a nadajući se jeftinijoj prođi i zbog isporuke i zbog rokova i zbog svega i zbog onoga što toga nema, da ćemo na našem tržištu ovdje a ima kao sasvim nekakve druge nove, bolje kvalitete nego li proizvodi koji su ponuđeni na našem tržištu a prodaje se putem interneta dobiju ciglu, kao što se dogodilo već u praksi kod nas u RH. O tome sam govorio i mislim da mi ne trebamo širiti skepsu ali skepsu šire sasvim sigurno oni koji su na taj način prevareni. Oni šire skepsu i ne treba tu skepsu zanemariti. Ne treba ju zanemariti. Trebamo to sve izreći ovdje građanima, neka znaju o čemu se radi. pojedinačnoj raspravi sudjeluje kolega Davor Bernardić, izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovana potpredsjednice, pa po meni ovo je jedna od najvažnijih tema koje Hrvatska trenutno ima na dnevnom redu iz vrlo jednostavnog razloga. Kad dođu djeca u Sabor onda pitaju, postave pitanje, još je to prije barem samnom bio slučaj i kad smo ih dočekivali jel Hrvatska ima bilo kakav cilj drugi osim ulaska u NATO i EU? I to je ono pitanje koje u svojoj raspravi upravo potaknuo i zastupnik Grubišić, don Ivan Grubišić kroz redefiniranju nove hrvatske uloge u EU i kroz onaj doprinos koji Hrvatska treba dati. Dakle, Hrvatska nažalost nema tu ideju što želi biti. To je trenutna realnost. Dok smo htjeli svoju državu, imali smo ideju, dok smo htjeli u NATO imali smo ideju, dok smo htjeli u EU imali smo ideju. Sada smo članovi EU i ovo je ideja i povijesna uloga koju ima Hrvatska. A ima ju upravo kroz onaj resor koji je EU sama dodijelila Hrvatskoj a to je resor zaštite potrošača. Kroz taj resor Hrvatska je pozvana da mijenja svijet. Jer kad mijenjate regulativu, zakone, štitite građane, tržište od 500 milijuna ljudi, onda mijenjate svijet. To je tržište koje je veće od europskog tržišta i tržište koje je definitivno puno izloženije izloženije svim vrstama, ja bih rekao zlouporaba ali s druge strane potpuno je u mogućnosti da se brže i bolje mijenja, upravo kroz europske institucije. I ovo je prilika za Hrvatsku da promijeni svijet kroz zaštitu potrošača. A Europska praksa u elektroničkoj trgovini je takva da je ove godine ostvaren promet, prihod od elektroničke trgovine preko 180 milijardi eura. U Hrvatskoj je prihod elektroničkom trgovinom oko 400 milijuna eura. Prosječni Hrvat je u šest mjeseci napravio 7 kupnji i po tome potrošio 227 eura a prosječni Europljanin potroši 544 eura u 13 kupnji. 98% korisnika interneta u Hrvatskoj traži mogućnost kupovanja on line, 80% ih kupuje što je vrlo blizu europskog postotka od 87%. Dakle po tim podacima uz bok smo EU a naš resor koje nam je Europa dala na povjerenje upravo je nešto gdje možemo dati svoj doprinos jer jedna od glavnih zamjerki elektroničke trgovine je upravo sigurnost i nepovjerenje, dakle nepovjerenje u dostavu, u roku od 24 sata i zbog čega EU producirala tone dokumenata, izvješće o konkurentnosti, kako smanjiti troškove pogotovo malih i srednjih poduzeća kao i zaštita potrošača kad je u pitanju sigurnost samih sučelja za elektroničku trgovinu. Vas elektronička trgovina de facto danas kao održavatelja usluge ne košta ništa ali s druge strane košta vas kao korisnika nesigurnosti, košta vas provizije koja je puno veća i u Hrvatskoj puno veća nego u europskim zemljama, nije limitirana i košta vas određenih inovacija koje niste u stanju uvesti mada za to postoje zakonske podloge. Što se tiče same sigurnosti, to je veliko područje, na to mislim da su neke Europske zemlje a još mnoge će dati odgovor, no što se tiče limitiranja provizije, tu imam potrebu reći nekoliko stvari. Dakle Hrvatska provizija kad je u pitanju elektronička trgovina barem u našim sučeljima je veća po statistici nego europska no ni u Europi ta tema nije definirana. Pa ajmo biti prvi i limitirati upravo tu priču na razini cijele EU. Ajmo biti predvodnici jer za Internet bankovni račun, navest ću vam samo dva primjera koji je tek polje u bazi podataka vi plaćate određenu svotu novca za odražavanje računa mada fizički nema nikakvog troška, mada ste vi sam zaposlenik koji procesira i obrađuje svoje vlastite podatke. Dakle, zaposlenik ne samo da je nepotreban nego je možda već zbog te vaše transakcije dobio otkaz, pa zbog čega onda ne limitirati upravo transakciju na elektroničkoj trgovini konkretno kad je u pitanju bankarstvo. Tu Hrvatska kao predvodnica resora u EU definitivno može dati inicijativu a onda i odgovor. i alomizacija, dakle ljudi izbjegavaju plaćati stvari putem kartica, kartičnog poslovanja upravo zato jer nisu sigurni da netko prati njihov trag novca. Dakle, EU cijela ima priliku napraviti okvir kako alomizirati pojedine transakcije, ovo se ne odnosi na kupovinu automobila, ovo se ne odnosi na kupovinu brodova, ovo se ne odnosi na kupovinu roba velike vrijednosti, ali kako alomizirati kupovinu kupovinu jer kad vi u dućan uđete sa 200 kuna, HNB vam potvrđuje da s tih 200 kuna možete kupiti bilo kakvu robu. Ovdje vi morate moći sa kartičnim poslovanjem kupiti robu i ne imati trag za 200 kuna što ste kupili jer danas je jedno od novih zanimanja data scientist, znači ljudi koji se zapravo bave ustanovljavanjem podataka koje cigarete kupujete, kakvo piće kupujete, koje su vaše političke preference, mislim to je ozbiljno ugrožavanje privatnosti. Dakle Hrvatska ima priliku kroz EU zaštiti privatnost građana EU, Hrvatska je Hrvatska je pozvana da to napravi, Hrvatska ima jedinstveno tu priliku. Upravo kroz ovu agendu i kroz ovu platformu jer kroz tu privatnost, tu elementarnu privatnost vi možete zaštiti sve građane i Hrvatske EU i omogućiti još elektroničku trgovinu fleksibilnijom i dostupnijom. Navest ću vam samo jedan primjer kako pomoću čip kartice koja se može instalirati u smart telefone, a dio tog plaćanja kroz sustav se već implementira putem mobitela, NFC čip. Dakle ukoliko ne želite da maloljetnih kupuje bilo kakvu robu, znači dijete manje od 18 godina, dajte mu džeparac na NFC čipu, dakle putem mobitela, putem kartice, putem kartičnog sredstva koje je primijenjeno već u Engleskoj, 20, 50 kuna. Za to može kupiti sve, osim cigareta, alkohola i sadržaja koji su zabranjeni za maloljetnike. Evo jednog načina kako spriječiti direktno prodaju maloljetnicima te robe, zabranjene robe široke potrošnje i tu Hrvatska može biti lider. Dakle, ovo je tema iz koje Hrvatska može mijenjati svijet mijenjajući Europu. Definitivno, elektronička trgovina. Je možda to malo smiješno zvuči, ali je nažalost, volimo se smijati i podsmjehivati sami sebi, a nismo dovoljno svjesni da ponekad mnoge stvari upravo koje dolaze od malog naroda kakav je hrvatski, mogu biti biti velike stvari za ljudsko čovječanstvo. Pogledajmo npr. sve izume hrvatskih izumitelja, Nikolu Teslu koji je jedan od najvećih genija koji je hodao našom zemljom i za koji se nadam da će Sabor predložiti i moju inicijativu zajedno sa zastupnicima Mirelom Holy i Damira Kajina oko Dana znanosti Nikole Tesle. Evo, ovo je jedna tema, elektronička trgovina na kojoj Hrvatska može mijenjati svijet mijenjajući EU. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Ovo je bio jedan nadahnuti govor mladog čovjeka punog vjere u budućnost i u mijenjanje svijeta. A kolega Bernardić vidite nismo u stanju dvije godine već elektroničko glasovanje uvesti u Sabor koji bih rekla da je u svijetu najmanje 151 nas ovdje ima pa se onda isto tako djeca koja dođu ovdje čude "Isuse Bože, pa kaj vi dižete još ruke?", onda naš Marić to krivo nekad prebroji, nekad ne, u stvarnosti kako kome paše. Ono što ste govorili, mislim da smo iz istog izvora neke podatke imali pa ih ja sada neću ponavljati. Naravno da se slažem s vama da je netransparentna su podaci o tim e-trgovinama, ono što možda je kod nas još bitno da mi nemamo domaćih e-trgovina i ono što bi trebalo biti isto dosta važno naglasiti, to su da su naša domaća poduzeća se služe internetskom trgovinom negdje 10%, to sigurno piše tamo u onim izvorima koje zajedno imamo i sad se tamo navodi da je naprosto informatička nepismenost, znači poduzetnika. Ja osobno mislim da se ti podaci o nepismenosti poduzetnika mijenjaju iz dana u dan jer sve više i više mladih ljudi koji zaista su informatički pismeni i služe se internetom, ali i tom trgovinom. A da je ona još uvijek opasna, naravno da je i da se ovim jednim zakonom kao što ste vi rekli, ovaj zakon ima jedan članak, ali ja vam to ovako kao sinu mogu reći, uživajte u tome da mislite da ćete promijeniti svijet sa tim člankom, nažalost ne. Bilo bi dobro da da, ali nažalost ne. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa neke stvari će se promijeniti i bez nas, ali mi možemo imat dva puta. Jedan je u kojem ćemo sjediti ovdje i nećemo raditi ništa i drugi u kojem ćemo nešto pokušati.

iako je širina vaše rasprave otišla daleko izvan ovoga čime se bavi uopće prijedlog izmjene i dopune ovog zakona. On nije pokazao nije ambicije uopće da se uhvati u koštac sa problemom e-trgovine u RH već se ograničio evo samo na to da tko će obavljati taj nadzor. taj nadzor. Ja se slažem i s tom porukom da bi bilo dobro da predlagatelji razmisle da u cijelosti to tržište iznova i kvalitetnije reguliraju nego što danas je regulirano u RH jer mi se susrećemo kada je riječ o bankama, ovi prijedlozi koje ste iznijeli ideje, oni su izvedivi, oni su ostvarivi i provedivi jer mi korisnici, ajde elektroničkog plaćanja primjećujemo da se u Hrvatskoj još uvijek može jeftinije platiti neki računu u nekim trgovačkim centrima nego putem e-bankarstva što je prilično nelogična pojava i zašto se to događa ja ne znam, ali je to trenutno u RH tako. Ja imam primjer kupovine internetom prije par godina kada je proizvod koji sam kupio iz SAD-a nakon par tjedana nestao i nije ga više bilo i u konačnom postupku je utvrđeno daje on nestao između pošte u Branimirovoj i mene. Onaj tko mi ga je prodao iz SAD-a vratio mi je novac i izbrisao RH s liste država gdje će dalje slati pošiljke jer mu je jeftinije riješiti se toga nego na svoj trošak plaćati propuste one države u koju šalje proizvod. Mislim to se tako dogodilo, nije bilo nikakve inspekcije. Dakle taj prodavatelj koji nema nikakve veze sa mnom je to jednostavno na taj način riješio. Prema tome mi imamo ozbiljnih problema, mi imamo velike prodavatelja interneta koji ne prodaju proizvod već vi njega morate nazvati pa će vam on reći da li to ima na lageru pa kada će to doći, mislim to bi tržište trebalo zaista urediti, da to funkcionira. **Bernardić, Davor (SDP)** Evo jedan konkretan prijedlog da Hrvatska mora definitivno razmisliti o jednom dijelu kao HAKOM kada je u pitanju reguliranje tržišta upravo elektroničke trgovine, definitivno će to biti nužno. definitivno će to biti nužno. Inače vi ste spomenuli bankarsku trgovinu, ja ću samo nešto reći, da, ovo je možda u jednom dijelu bizarna izmjena zakona i Vlada može poslati što god hoćeš, ali naš zadatak u Parlamentu je da iniciramo stvari za koje mislimo da su ispravne. Spriječiti uporabu bankovnih računa, provjere bankovnih računa od strane svih građana EU koje je poslala Europska komisija i spriječio Europski parlament. Dakle zadatak hrvatskog Parlamenta je i ja to tako vidim da upravo i kada dođe teme koja naizgled možda i nema veze sa onime o čemu danas govori da nametnemo upravo to pitanje i tu temu i sada je upravo prilika. A vjerujem da to netko sluša i da će vrlo brzo uslijediti određena rješenja. Krešimir Bubalo, replika. upravo na privatne mailove, na privatne telefone a svi smo mi to doživjeli, upravo treba zaštititi potrošače od tog silnog bombardiranja koje je prisutno svakodnevno. Ali isto tako smatram da ograničenje u trgovini da su potrebna. Lijepo ste govorili imamo pametnih ljudi, ne trebamo sumnjati u sebe u odnosu na EU i sigurno možemo prilagoditi softvere kako bi zaštitili naše sugrađane a i sve građane EU. Ono je bitno i što je bitno da je trag novca uvijek vdljiv, ali nama je problem kada bestraga nestane novac, a roba ne dođe, a bila je plaćena putem elektroničke pošte. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa evo mislim da ste što se tiče zaštite potrošača, danas je to tržište definirano određenim zakonima ali nema ove ddruge regulacije nego se uzda na sistem građanin-policajac što u Hrvatskoj nažalost ne funkcionira kao u Švicarskoj to je jednostavno jasno. Dakle mi nemamo tu kulturu da će netko prijaviti neku nepravilnost nego će samo slegnuti ramenima jer će reći ah u Hrvatskoj ni onako ništa ne mogu promijeniti. To je naš problem. No 180 milijardi eura trgovanja u EU, 400 milijuna eura u Hrvatskoj to je tek jedan mali i neznatni dio tog prihoda, ali kada to postane dominantni kolač trgovanja u EU vjerujte da će onda i takav sustav regulacije biti nužan kao što je nužan sustav regulacije bankarskog sektora, kao što je nužan sustav regulacije tržišta telekomunikacijskog sektora, kao što su nužni mnogi drugi sustavi regulacije. A upravo ono o čemu govorim ovdje da Hrvatska kroz tu regulativu može biti predvodnik i friendly zemlja znači prijateljska zemlja upravo za elektroničku trgovinu i upravo za sve nove procese, pogotvo zbog toga što ima obvezu kao povjerenica za zaštitu potrošača to raditi u EU. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Bernardić govorili ste o tih 180 milijardi eura koji koji su u e-trgovini dakle EU i o 400 milijuna eura u Hrvatskoj, a Hrvatska je 1% EU pa sada izračunajte taj odnos 400 milijuna eura i ovih 180 pa ćete vidjeti da i nije tako veliki odmak između EU i Hrvatske. Naime, i prije sam u raspravama kada je bilo govora o elektronskim nadzorima itd. govorio o tome da upravo mi svi živimo u jednoj vrsti, ajde da sada ne budem potpuno sarkastičan, big brothera i da zloporabe pa i od strane onih koji oglašavaju, a i od strane onih koji kupuju i od onih koji putem pošte isporučuju kao što je rekao kolega Đurović dakle na sve strane postoji mogućnost manipulacije i malverzacije. Ja stvarno ne znam kako smo mi prije uopće živjeli bez e-trgovine, kako smo preživjeli šezdesete, sedamdesete godine kada smo kupovali ono što vidimo svojim očima, a sada gledamo na našim ekranima, laptopima i svim ostalima. Vrlo je zanimljivo da smo uopće ostali živi bez e-trgovine. Time ne plediram na to da ne postoji e-trgovina kao jedan dobar oblik brze i jeftinije isporuke negoli neki drugi oblik trgovine. A to da Hrvatska ima pameti i mogućnosti da nešto mijenja, to je točno, samo mi nije jasno da Europa koja je prva uvela to odnosno Amerika kasnije i Europa da nije do sada našla mehanizme, evo čekamo Hrvatsku da naši dečki to nađu i zaštite potrošače

Obično kada bude kasno, kada se pojavi problem. pa da su našli i mehanizme za regulaciju uveli bi mehanizme regulacije CDS-ova Credit default swopova i nereguliranog tržišta ovih second … /Govornik govori engleski./ … znači obveznica. Dakle da su to na vrijeme našli vjerojatno ne bi imali u ovom obimu svjetsku krizu. Iz Amerike, da. Znači to je ono što nismo, ali to nas ne sprječava da ne idemo u korak s vremenom, čak ispred koraka s vremenom. Inače solo, jedan ekonomski financijaš poznati je računao model za Sovjetski savez, tada su mu Rusi rekli, Sovjetski savez, kako njima nikakve tehnološke inovacije neće donijeti zapravo ništa dobro. I kako su oni realno mogu kroz povećavanje proizvodnje smanjivanje i plansko gospodarstvo napravi puno više. Dakle, u Sovjetskom savezu je koncept '60.-tih, '70.-tih se tada mislilo da je to zapravo najbolji koncept, vrijeme je ipak pokazalo da to nije tako. Zato Hrvatska upravo se treba ne samo ugledati na one stvari dok nije bilo elektroničke trgovine nego živjeti u skladu a onda i ispred vremena budući da veliko znanje, veliku pamet i potencijal naših ljudi, ovdje pogotovo u području informatike. Još u području zanimanja gdje smo globalno konkurentni, pa to je nekoliko struka u Hrvatskoj od elektrotehnike, informatike, strojarstva, fizike, matematike, tu smo globalno konkurentni. Neke struke su jednostavno tu vezane više za domaće zakone, za domaće pravo ali ovo gdje smo globalno konkurentni upravo trebamo iskoristiti kako bi ostvarili dva cilja. Prvi da vodimo u nekim stvarima, mnogima danas vodimo, ali to je manje poznato, podsjetiti ću na neke industrije. A drugi je da spriječimo da ti zapravo najobrazovaniji mladi ljudi odu van. Jer ako izgubimo njih, gubimo i tu globalnu kompetitivnost. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodo potpredsjednice. Pa lijepo je čuti, kolega Bernardić da se vi i slažete sa kolegom Grubišićem, ne sa Borom nego sa ovim kolegom Ivanom Grubišićem kojega usput budi rečeno, predsjednik Sabora opomenuo da je promašio temu. Ali lijepo je čuti i ovo da ste rekli da imamo mi sada ulaskom u veliku europsku obitelj da imamo tržište od 500 milijuna. 500 milijuna i sada ja vezući na onu prvu točku dnevnog reda Zakon o trgovini baš se veselim da će moj seljak moći sada prase prodati u München elektronskom trgovinom, baš se veselim. I cijenim vaše razmišljanje da vi zagovarate ove moderne tehnologije, sve to da to može izuzetno doprinijeti apsolutno cijenim. Ali želim reći, svaka čast ovim tehnologijama, internetu, čipovima, karticama i tehnologijama ali temeljna je poruka love nema kolega, to je odgovor. I sada vi idealistički kažete mi ćemo mijenjati svijet. Ma ne možeš mijenjati svijet ti moraš spasiti ovoga prvoga do sebe. To je bit. Ali samo sanjari su mijenjali svijet. Oni koji su mislili da se može na trampi ostati nisu promijenili svijet. Odgovor na repliku Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Ja sam se složio možda s Grubišićem, ne znam kako ste doživjeli, ali sam se najviše složio s vama neko veće kada smo zajedno bili sa Kinezima, jednom zemljom koja predvodi tehnološki napredak u svijetu. I definitivno jedan od tih tehnoloških napretka sigurno neće biti da će bilo moći prodati prase putem elektroničke trgovine u München jer prase je još uvijek poljoprivredni proizvod a to nije dio zajedničkog europskog tržišta. Dakle prase se jednostavno ne može prodati, to je agrarni proizvod. Dakle, to je proizvod, poljoprivredni proizvod, znači nije dio zajedničkog tržišta. No problem ili šansa našeg seljaka je što nema 100 takvih nego što može prodavati manje količine. I sigurno ne gajimo iluzije da će Hrvatska moći nametnuti se kao veliki igrač na međunarodnom tržištu budući da mi velikih tvrtki izuzev nekoliko koje je pitanje da li su velike za … …/Upadica: Doviđenja./… Koje je pitanje da li su velike za unije i nemamo. Ali ono gdje se možemo nametnuti kao zaštitnici inicijativa koje dolaze iz pameti i iz razuma. Iz obrazovanih, znači iz obrazovnih potencijala a s druge strane i političke poluge. Jer mi imamo u Europskoj uniji i političku polugu kroz zaštitu potrošača upravo da nametnemo svoju agendu tamo, da nametnemo svoje ciljeve kao što to radi svaka država koja redovno predsjeda koja redovno predsjeda vijećem ministara. Dakle, to je naša uloga, usudio bih se reći i šansa. I samo na nama ovisi kako ćemo je iskoristiti. Zajedničku europsku poljoprivrednu politiku, ne gajim iluzije da ćemo to mijenjati ali politiku zaštite potrošača pozvani smo da je mijenjamo.